библиотеката на Народното събрание. Също на 14 юни 2010 г. от Националния статистически институт постъпи информация по следните показатели: индекси на приходите от продажби в сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” за април 2010 г.; индекси на промишленото производство и индекси на оборота в промишлеността за м. април 2010 г.; индекси на строителната продукция за м. април 2010 г.; резултати от статистически изследвания за предварителни данни за брутния вътрешен продукт и производителност на труда, заети лица и отработено време за първото тримесечие на 2010 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на съответните постоянни комисии – Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по труда и социалната политика. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към точка първа от гласуваната програма за тази пленарна седмица: Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията, приет от Народното събрание на 19 май 2010 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 129 на президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. С доклада на Комисията по културата, гражданското общество и медиите ще ни запознае председателят й Даниела Петрова. Заповядайте, госпожо Петрова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде допуснат до залата заместник-министърът на културата Димитър Дерелиев. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

на 19 май 2010 г. На свое заседание, проведено на 9 юни 2010 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Указ № 129 на Президента България, постъпил на 31 май 2010 г. за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията, приет от Народното събрание на 19 май 2010 г. и мотивите към него. В мотивите на Президента е посочено, че намаляването на състава на Съвета за електронни медии може да го постави в невъзможност да изпълнява предвидените в Закона за радиото и телевизията самостоятелни правомощия. Президентът възразява и срещу разпоредбите на § 2, т. 2 и § 3 от Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията и смята, че с тях се въвежда ново извънредно ограничение извън посочените в чл. 26 от Закона за радиото и телевизията несъвместимости, като то се прилага като основание за предсрочно прекратяване на мандата на членове на регулаторния орган извън посочените в чл. 30. Според него в една демократична и правова държава въвеждането на подобни нови ограничения би трябвало да се прилага занапред, а не към заварените случаи. Също така президентът определя като спорно решението на § 3 от Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията относно въвеждането на ограничение за втори последователен мандат на членовете на

Според Президента жребият не може да променя или подменя волята, изразена от държавен орган при осъществяване на неговите правомощия. Той смята, че посредством § 5 Народното събрание по същество се намесва в упражняването на конституционно правомощие на Президента в нарушение на чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България. Освен това в мотивите е отбелязано, че в дейността

в сила от 9 април 2010 г., съставът на Комисията за регулиране на съобщенията бе редуциран, като бяха прекратени мандатите на последните трима, избрани от Народното събрание членове от парламентарната квота в комисията. В този закон квотата на президента в Комисията за регулиране на съобщенията се редуцира, като Президентът на Републиката можеше да освободи с указ по своя преценка член на комисията. След проведеното гласуване Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 10 гласа „за”,

да приеме повторно Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията, приет от Народното събрание на 19 май 2010 г.” Благодаря за вниманието.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, побързах да взема думата, защото не знам дали съзнаваме, но присъстваме на нещо изключително. Струва ми се, че е добре да се опитаме да осмислим какво се случва в този миг в пленарната зала. Току-що чухме едно становище на специализирана, подчертавам – специализирана, постоянна парламентарна комисия по въпросите на гражданското общество, културата и медиите по вето на държавния глава по много важен Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.

седем абзаца, които представят преразказ на мотивите на държавния глава, с които той връща за повторно разглеждане приетия от Четиридесет и първото Народно събрание закон. Забележете, няма нито един абзац, няма нито едно изречение, нито един израз, нито една дума контратеза срещу тезите на държавния глава. Има един преразказ на тезите на държавния глава, на които се противопоставя заключителното: „След проведеното гласуване, Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 10 гласа „за” и 3 гласа „против” прие следното становище: предлага на Народното събрание да приеме повторно закона.” Нали това становище има за цел да ориентира пленарната зала какви са били тези разисквания, какви са били мотивите, какви са били съображенията на десетте души гласували повторно „за” закона и тримата гласували „против” закона, за да ориентира пленарната зала как да гласува при третото, защото това е ветото – трето гласуване, за което вече са необходими 121 гласа на народните представители. Това, което днес се прочете, е принизяване на конституционната фигура на ветото. Ние нямаме право на това, независимо дали сме съгласни или не с политиката на един или друг президент. Няма значение кой е държавният глава. Той е държавен глава и неговите аргументи не е задължително да бъдат споделени, дори твърде често е нормално да не бъдат споделяни от едно или друго управляващо мнозинство, но задължително трябва да бъдат отхвърляни аргументирано. Отсъствието на аргументи „против” мотивите на държавния глава означава само едно – Четиридесет и първото Народно събрание казва: ние не искаме дебати, ние нямаме нужда от дебати, ние имаме достатъчно мнозинство, достатъчен брой гласове, с които може да смачкаме всяка една теза. Но не се нуждаем от силата на аргументите, защото имаме силата на гласовете. Ние сме много и затова сме силни! И понеже сме много, нямаме нужда да имаме аргументи, и затова не ги искайте от нас. Ние сме една добре организирана многобройна армия, която ще смачка и най-силните ви съображения. Ето това преди малко ни представихте. Това е недостойно, това е грозно. Аз бих искал това повече да не се повтаря. Подчертавам още веднъж – седем абзаца преразказ, нито една дума с която да се оспорват мотивите, с които законът се връща за повторно обсъждане. Аз се чудя дали въобще има смисъл да се влиза в разисквания по същество. И все пак, уважението ни към конституционната фигура на ветото ни задължава да го направим. Действително, приетото изменение на Закона за радиото и телевизията, с което съставът на Съвета за електронни медии се редуцира от 9 на петима членове заслужава повторно обсъждане, преосмисляне и по възможност, според нас, и коригиране, защото смятаме, че са нарушени основни принципи, част от които са и конституционни. Споделяме изразената от Президента теза, че съдържанието на този закон дава достатъчно основание да се твърди, че това е един персонален закон. Цели да уреди статута на определени персони, в смисъл да отстрани от състава на СЕМ определени персони, за да направи възможно включването в СЕМ на други персони. Това се прави чрез въвеждането на ново извънредно ограничение извън вече посочените в чл. 26 от Закона за радиото и телевизията, като се въвежда изискването – член на Съвета за електронни медии да няма право на два последователни мандата. Но, забележете, има право на два мандата, но странно защо те не могат да бъдат последователни, но могат да бъдат три, могат да бъдат четири, дори могат да бъдат пет, че даже и петдесет и пет, ако ни е жив и здрав. Сещате се за кого говоря. Питам, защо не могат да бъдат два последователни, но могат да бъдат двадесет и два, но непоследователни? Ето това очаквах да чуя от госпожа Петрова да да представи като аргументи в писменото становище на комисията. Разбира се, че не ни се представи. Естествено е, че отговорът е ясен. Трябваше да се измислят основания за редуцирането на състава на Съвета за електронни медии. Президентът проявява разбиране за необходимостта от оптимизирането на разходи. Но, когато става въпрос за медийна регулация, фискалните съображения не могат да бъдат водещи, защото медийната регулация засяга обществен интерес от наистина висш порядък. И ефектът на оптимизиране на разходите може да се постигне чрез редукция на средства, не непременно по пътя на редуцирането на броя на членовете на Съвета за електронни медии. Това което казвам, обаче не е най-важното ни съображение. По-важното ни съображение е, че когато се прекратява мандатът, уважаеми госпожи и господа, това е добре да го разберем, действието на закона не може да бъде ретроактивно. Не може да се прекратява мандат на член на мандатен орган,

Мисля, че в мотивите си Президентът нарочно поставя акцент върху решение на Конституционния съд от 1999 г., в което изрично се подчертава, че при мандатност основанията за предсрочно прекратяване на индивидуалния мандат не трябва да са продукт или да допускат субективни интерпретации, за да бъдат винаги обективни факти или оставка. Това ново законодателно решение от тази гледна точка е конституционно оспоримо и затова достатъчен брой народни представители оспориха по принцип този закон, както и редица други закони, с които се прекратяват мандатите на редица регулаторни органи пред Конституционния съд, с искане за задължително тълкуване на конституционната фигура на мандатността. Аз вече го казах, но ще го повторя във финала на своето изказване – създавате опасен прецедент. Ако днес не преосмислите тази си политика, създавате предпоставки следващи управляващи мнозинства, най-вероятно ако ние сме част от подобно управляващо мнозинство, бихме се въздържали от подобна грешна, порочна политика. Но все пак потенциален е рискът – следващи управляващи мнозинства да припознаят този прецедент, който създавате и чрез нови, измислени от тях, основания да освободят избраните от вас членове на регулаторните органи, и оттук нататък никакво обличане в мандат няма да им гарантира пълния мандат, защото вие вече опорочавате този принцип. Вие опорочавате принципа мандатът да е защитният механизъм не на отделната персона, а на самата демокрация – защитен механизъм срещу узурпирането на всички власти от едно или друго, така или иначе, конюнктурно, политическо мнозинство. Съжалявам, но във връзка с конкретната тема

Според мен по-притеснителен е фактът, че специализираната парламентарна комисия днес не представя нито един аргумент в защита на законопроекта. Не представя нито един аргумент срещу аргумент срещу мотивите, с които държавният глава връща закона за повторно обсъждане. Това е недостойно, това е грозно, това няма нищо няма нищо общо с духа на Конституцията, това няма нищо общо с модерния парламентаризъм. Това е политика на грубата сила. Добре е да се откажете от нея. Благодаря

Предоставиха ни ги. Един от колегите от управляващото мнозинство каза: „Мен дори не ми беше интересно да ги прочета”. Вие искате да дебатирате с хора, които дори не искат да прочетат мотивите, с които законът е върнат. Първо, трябва да ги прочетат. Второ, да ги осмислят и евентуално да кажат с кои мотиви са съгласни, и с кои не. На тях дори не им е интересно да ги прочетат и даже това е основание за гордост. Какъв дебат очаквате, господин Местан?

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин Местан! Бих искала да направя следното уточнение. Специализираната комисия по култура, гражданско общество и медии проведе заседанието си в една спокойна обстановка. Действително на заседанието господин Местан не присъства. Там беше мястото, където той трябваше да изложи своите аргументи и мотиви. Не се изказаха становища, различни от мотивите на вносителите, и дебатът, който е проведен

изкажат становища и мнения по конкретната теза. Именно те влизат в стенограмата на комисията и се отразяват в доклада. В този смисъл считам, че не можем да търсим права там, където ние не си изпълняваме задълженията. Не е имало груб натиск, не е имало необсъждане на предложения законопроект. Нещо повече, няма промяна в мотивите, в становището на вносителите, както и на комисията. Тя вече веднъж

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Местан, Вие безусловно имате право, когато заявявате, че този доклад на комисията представлява принизяване на конституционната фигура – вето на Президента, но не само. Още по-сериозно според мен е обстоятелството, че този доклад принизява конституционната фигура – Народно събрание, и това вече е наш проблем. Защото неразбирането, че една комисия, която разглежда вето на Президента и не взема отношение по нито един от аргументите, принизява самата роля на Народното събрание като основния конституционен орган в основата на държавното управление. Вие направихте Вие направихте констатацията, че в приетия закон, който Президентът връща, има някои текстове, които, доколкото разбрах, казахте са неконституционосъобразни. Аз бих развил тази теза с аргумента, че той изцяло е неконституционосъобразен, бидейки, както Вие казахте – личностен. Той е ориентиран към определена персонификация на нормите, което е пряко нарушение на постановката на парламентарно управление въз основа на закони, на норми, които са общовалидни и неперсонифицирани. Според мен основният проблем е, че мнозинството не разбира, че спазването на Конституцията не е просто нещо, което е хубаво, което е за предпочитане, а което е основното условие за добро управление. Защото ролята на една опозиция, е, изтъквайки слабостите на управлението на мнозинството, преди всичко да съдейства на това мнозинство да ги осъзнае. Когато то се отказва от тази роля на опозицията, това заплашва доброто управление на страната. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съгласен съм, че се принизява конституционната роля на Народното събрание, защото преди всичко трябва да държим високо съзнание за основополагащия текст от Конституцията, че Република България е република с парламентарно управление. Няма как да приема - ще ме извините, госпожо Петрова – обяснението Ви, че не е било нужно да повтаряте мотивите на вносителя, защото те били актуални и във връзка с ветото на Президента, тъй като тези мотиви вече били представени и писмено раздадени на народните представители. Защото писмено бяха раздадени мотивите и на държавния глава. Тогава Ви питам: защо толкова разточително преразказахте мотивите на Президента, а не си направихте труда да противопоставите на тях контрааргументите? Може би, защото ги нямате. Защото те наистина са труднооборими. И аз знам защо избрахте по-лесното! Защото, когато човек няма аргументи по същество, когато металните съображения ги няма, те биват замествани с физически съображения - със силата на мнозинството. Ето това правите днес! И точно това не ви прави чест! ПРЕДСЕДАТЕЛ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

аргументи срещу ветото на Президента, тъй като очевидно е трудно човек да представи аргументи срещу ветото на някого, след като изобщо няма желание да го прочете. Аз исках обаче да Ви предложа два варианта за развитието на медийната демокрация в България, между които, според мен, в момента управляващите се стремят да изберат.

Както се казва - имаш медии и те съответно те отразяват, или както е казал българският народ: „Имаш крава – пиеш мляко”. Вторият вариант се наблюдава в някои страни от Латинска Америка, да го наречем тип „Уго Чавес”. Там няма нужда да имаш частни медии, а може просто да си владееш държавните медии. Това се възнаграждава с методи от типа, че можеш, примерно, да имаш 9-часова реч по самата национална телевизия или пък с държавни пари да си намериш 200 човека, които да ти менажират профила във Фейсбук. Според мен законопроектът, който ни предложихте, изразява вашето колебание между това дали да изберете медийна демокрация тип „Берлускони” или тип „Чавес”. И при двата пътя обаче за хората, които се опитват да овладеят медиите по този безскрупулен начин, нещата се обръщат срещу тях. Защото медиите са много силно оръжие и който не знае как да го ползва - най-често това преекспониране, завършва с недобър ефект. Повярвайте ми, гледал съм го при много управляващи! Затова исках да ви предпазя, давайки ви тези два примера - да внимавате кой път тръгвате да изберете. Но, знайте, че с отхвърлянето на това вето,

Дами и господа, народните представители от „Ред, законност и справедливост” няма да участват в гласуването - по подобие на гласуването за импийчмънта, ако си спомняте, тъй като ние не бихме искали да участваме в един изкуствено създаван, изкуствено създаван, господин парламентарен полицай, конфликт между Президента и изпълнителната власт. Това за нас е един абсолютно изкуствен проблем – бройката на членовете на регулаторния орган. Защото по-важното е, че има проблем с медиите в България и в тази насока аз се надявам оттук нататък Народното събрание да тръгне да работи, а именно как да бъде направена една реформа и на медийния сектор. Не може медиите да бъде двадесет години „свещена крава” на демокрацията. Не може да правим реформа на трите власти на законодателната, на съдебната и на изпълнителната, а така наречената четвърта власт да остава непрекъснато извън обсега на реформите. А тя има нужда от реформи. Ще ви кажа защо. Не защото вече много настойчиво отвън. Припомнете си, може би преди около два месеца Годишния доклад на Държавния департамент на Съединените щати за свободата на медиите по света. В раздела за България ни се казва в прав текст, че има проблем с медиите в България и със свободата, по-специално. Директно беше визирана една медийна групировка, която се ръководи, между другото, от народен представител, чиято майка постоянно живее в Кралство Белгия, не знам защо.

че нашите новини по електронните медии приличат на полицейски сапунени сериали, че има наченки на едноличен режим, който вляво започнаха да наричат „полицейска държава”, а „Ред, законност и справедливост” месеци преди тях започна да нарича „милиционерски режим”. На фона на всичко това видяхме премиера, който поиска от медиите да му отговорят дали е оказвал натиск и справедливост” е едно голямо безобразие, защото задаването на такъв въпрос е оказване на натиск и, забележете, повечето от медиите се унижиха и му отговориха. Но ние поздравяваме тези медии, които запазиха достойнство и казаха, че няма да отговорят на премиера. Това беше правилното поведение. Ще ви дам един пример. Има един израз, че политик и муха се убиват с вестник. Само че напоследък ние започнахме да наблюдаваме и случаи, в които чрез медиите се правят опити за физическо убийство на политици. Може би в момента на някои от вас им стана интересно!

с парите от „Наглите” – тези пари, които са взели от отвличанията на хора, от откупите. От следващия ден започнаха жестоки заплахи за физическото му убийство. аз запитах този журналист, защото той е и парламентарен репортер: „Ти не си ли даваш сметка, че с подобен род изказвания, можеш да причиниш убийство на някой човек?”, защото всеки, на който са му отвлекли детето, веднага се обажда и казва: „А, ти ли, мръсник!”. Ние нямаме механизъм да спираме това – наглата клевета, наглата лъжа. Затова има едно дълбоко неразбиране за същността на медиите, включително и в пленарната зала. Те са не само

Уважаеми народни представители, поставям повторно на гласуване Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията, приет от Народното събрание на 19 май 2010 г. изчетена. Моля народните представители да гласуват.

защото, на първо място, в противовес на това, което обяви председателстващият преди малко, че дебатите за приключени, дебати по същество нямаше. Ние направихме нашата част от опита да се проведат дебати, уважаеми господин Велчев, само че вие не участвахте и не допринесохте за това наистина да има дебати. Не се чу нито един аргумент не само в становището, а и в пленарна зала, който да обори тезите на президента, с които той върна законопроекта за ново разглеждане. Явно е това, което казаха и господин Местан, и господин Курумбашев за това, че когато липсва силата на аргументите, са налице аргументите на силата и на мнозинството. Само че, уважаеми дами и господа народни представители, искам още един път да ви припомня една максима. Не забравяйте, че така, както сега под строй гласувате абсолютно безпринципни законови разпоредби, утре някой друг ще гласува подобни. Защото всеки настоящ е бъдещ бивш. Не забравяйте това, особено, когато предстои следваща точка от дневния ред. Благодаря. втори отрицателен вот? Няма. Преминаваме към следваща точка:

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще ви запозная с проекта за „РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Комисията за финансов надзор Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, и чл. 5, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор РЕШИ: 1. Избира Стоян Тодоров Мавродиев за председател на Комисията за финансов надзор. 2. Решението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник”.” Благодаря.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! По същество дебатът от тази точка до голяма степен мина по предходната, тъй като безспорно въпросът не е кого и как назначаваме, а какви са функциите и какво променяме.

аргументите на силата наистина да властват над всяко едно предложение, което се налага от мнозинството. Липсата на всякакъв диалог, липсата на всякаква аргументация каквато и да било точка води именно до това положение, в което в залата в момента колегите си говорят помежду си и изобщо не ги интересува какво се случва, а чакат единственото нещо, което могат да направят в момента – да натиснат зеленото копче и да изберат подходящия, правилния човек. Ние от Коалиция за България няма да подкрепим това предложение (шум и възгласи именно по тази причина – обсъждането на законопроекта по същество не създаде нищо ново в този закон. Промените са козметични, промените имат ясен характер, те трябва просто да сменят едни хора и да сложат други послушни верни хора. И това нямаше да бъде толкова ненормално, ако беше изтекъл срокът, за който бяха назначени хората от предходната комисия, ако беше изминал този период, защото това в края на краищата е смисълът на всички от тези независими по принцип органи те да имат различен мандат от този на Народното събрание, те да не съвпадат по своето време с Народното събрание, за да могат да бъдат в различни периоди и наистина да оказват контрол върху дейността и на правителството, и на всички сектори, които са в обществото. Факт е, че вие това не го спазвате. И от тази гледна точка пак казвам не знам дали изобщо си заслужава дебатът. Така или иначе, вие ще си подкрепите предложението – аргументите на силата са на ваша страна. Нищо не очаквам в интерес на истината, колега! Нищо не очаквам – вервайте ми! Обаче искам да се обърна към хората, които са в залата от Парламентарната група на ГЕРБ, на които все още им е останало

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, Синята коалиция ще подкрепи избора Синята коалиция ще подкрепи избора на господин Стоян Мавродиев със следните мотиви. Състоянието, в което се намира финансовият надзор в страната, е отчайващо. Въпреки предупрежденията в тази зала, в продължение на години беше допуснато да се случи упадък на Българската фондова борса. Там се обезцени една огромна част от българския капитал. В момента борсата е в отчайващо състояние. Вчера приключи с 50 000 лв. оборот, което е пълното й компрометиране! Чия отговорност е състоянието на Българската фондова борса? По закон – на Комисията за финансов надзор. Ето една причина, поради която трябва да има смяна. Втора причина. От началото на кризата, въпреки предупрежденията към кабинета на тройната коалиция, не бе направено нищо за защита на интересите на миноритарните акционери, вследствие на което активите на пенсионните фондове на допълнителното и доброволното пенсионно осигуряване силно се обезцениха. Продължават да се обезценяват и в момента, независимо от направените обещания навремето, че всичко това е временно и ще се възстанови. В момента жалкото състояние на борсата отговаря на трудното състояние на българските пенсионни фондове. Това трябва да намери решение! Този въпрос беше поставен тук на предишния председател - той го отклони. Не пожела да даде информацията, не пожелаха да отчетат състоянието на финансовия надзор в страната, поради което трябва да си ходят, защото не стават за работа! Щом не защитават интересите на хората, които си внасят парите за пенсиониране доброволно, щом компрометират втория и третия пенсионен стълб, трябва да си ходят! Нямат място там, защото това не е борса за назначаване, защото точно по този принцип ако си отишъл, така гледаш на задълженията си! И трето, състоянието на застрахователните дружества. Не искам да говоря откровено от тази трибуна какво е състоянието и какво се очаква да се случи там, но и те претърпяха съществени загуби. Ясно е как е организирано застраховането, особено на личните автомобили и свързаните с експлоатацията им застраховки. Ясно е на всички в тази зала! Ясно е, че застрахователите не презастраховат,

Трябва да покажете какво се е случвало, защо се е случвало, кой носи отговорност, защото не може да се обезцени целият капитал на държавата България, на всички дружества и всичките да са в бяло! Не може това! Не може да има абсолютно изкуствена система за застраховане и неразпределение на застрахователния риск и всички да са невинни! Не може, това не е държава! Не може да крадат от парите на хората, които внасят за пенсиониране и пак да няма никой отговорен! Вие отивате там със сериозна мисия.

без пенсионни дружества, без застрахователни дружества, в Европа няма! Няма такава държава! Ние се опитваме да изграждаме пазарна икономика в България, без да има тези най-важни, най-съществени елементи на тази пазарна икономика! икономика! Пожелаваме Ви успех! Ще гласуваме за Вас и можете да разчитате на нашата подкрепа. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Костов, картината, която очертахте, е близка до истината – може би е и по-трагична. Затова ще кажа, че не буди възражение това, което казахте в първата част. Второ, когато избирахме управител на Българската народна банка, ние с Вас бяхме на две диаметрално противоположни становища. Вие смятахте, че партиен функционер, човек, чийто път е минал в коридорите на една партия и той е стигнал до нейното ръководство, не може да бъде избиран на висш държавен пост. Помните този спор! Моята теза тогава беше друга – че ако партиите не дадат на страната държавниците, те няма откъде да дойдат. Въпросът е: лицата, които се избират за тези постове, имат ли качества? Като гледам биографията на господин Мавродиев, той минава в тази категория – дейци на една партия, ръководител, бидейки в ръководството на партията. Иначе е бил консултант – консултантски услуги, пак консултантски услуги. Моето възражение към Вас е: поддържате ли тази увереност, че Стоян Мавродиев има качества да изпълни тази мисия и да бъде този държавник, който е необходим за тази работа и за този пост? Това е въпросът. Това е и моето възражение на Вашето изказване, иначе в другата част съм съгласен. Няма. За дуплика – господин Костов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Божинов, и аз се уча от грешките си. Считам, че че Вие сте имали сериозни основания да кажете, че на висшите държавни длъжности няма откъде да се появят отговорни лица, ако не дойдат от политическите среди, защото политическите среди са тази естествена лаборатория, където се формират тези кадри. В този смисъл и аз извървявам своя път. По отношение на господин Искров искам да кажа, че му желая много повече смелост и активно участие в тези трудни времена в обществения дебат. Всеки път, като се срещнем, му го казвам, защото ние сме запазили добрите отношения помежду си. Аз виждам, че той и неговият екип добре управляват Централната банка, но не се включват в обществения дебат. А те трябва да се включат в този обществен дебат. Трябваше да се включат в дебата и сега, преди внасянето на актуализацията на Закона за бюджета, защото там има сериозни рискове, които те трябваше да споделят. В този смисъл виждам, че този пример с господин Искров, с тази корекция специално, по-скоро потвърждава Вашата теза, отколкото моята от от онова време. Много голям въпрос ми задавате – дали господин Стоян Мавродиев. Аз лично му го желая! Той е човек, който беше в битката, в дебата, в дискусията, когато се формираха позициите на ГЕРБ. Малко лица от ГЕРБ съм запомнил от времето на кампаниите, но неговото лице е едно от тях. В този смисъл това е човек, който е показал, че може да стои и да брани позиции, че може да участва в дискусии, че може да налага мнение, че може да защитава мнение и така нататък. В този смисъл той е човек, отговарящ на Вашата дефиниция повече, отколкото на моята. Иначе той е юрист и има цялата компетентност да се справи със задачата. Въпросът е да има решителността, смелостта и, разбира се, куража – основно смелостта да влезе в тези много тежки проблеми, за които говорим. Аз му го желая! Още един път му го желая! И му пожелавам да не разочарова тези, които ще гласуваме за него!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние няма да подкрепим това предложение не поради персоналните качества на господин Мавродиев. Няма да си позволя да правя оценки на неговите персонални качества поради простия факт, че аз имам повърхностни впечатления. Разбира се, имам и ясното съзнание за това какви качества трябва да притежава ръководителят на тази комисия, защото съм участвал в процедурата по нейното създаване преди няколко години, по нейното изграждане, по създаването на законите за функционирането й. Според Според мен трябва да бъдем доволни от един друг факт. В редиците на ГЕРБ имаше и други идеи, ние не сме ги забравили, например ликвидиране на комисията, тя беше обсъждана надълго и нашироко, например сливане с банковия надзор и други подобни абсурдни идеи, така че запазването на комисията, независимо от грубото нарушаване на принципа за мандатността, до известна степен е факт, който трябва да ни удовлетворява. Все пак това е по-малкото зло, което се извършва в момента по отношение на комисията. Що се отнася до вината на комисията за процесите в Българската фондова борса, за процесите, свързани с пенсионните фондове и застрахователните дружества, според мен е абсолютно абсурдно да се обвинява комисията, която има чисто контролни функции, за процеси, дължащи се на глобалната финансова и икономическа криза. Ние няма да подкрепим това предложение, защото то е част от неприемливата за нас мащабна кампания да се нарушава изискването за мандатност в тези регулаторни органи. Благодаря. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Подлагам на гласуване проект за Решение за избиране на председател на Комисията за финансов надзор. Гласували

уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи Ще ви запозная с проекта за Решение за удължаване срока на Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в „Държавен вестник”, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „Държавен вестник” от 2010 г. „Народното събрание на основание чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в „Държавен вестник”, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „Държавен вестник” от 2010 г. с един месец.” Няма да ви запознавам конкретно с мотивите. Съвсем накратко, предвид обема и сложността на събраните данни до момента и необходимостта от технологично време за анализирането

по същество е необходим и наложителен, за да има възможност комисията да си свърши работата, така както е била нашата воля, приемайки решението на 13 май 2010 г. за създаването на тази комисия и определяне нейния предмет на работа. Чисто процедурно, за да бъде обаче нашето решение допустимо, с оглед сроковете на приемане на решенията ни, предлагам проектът за решение да бъде т. 2, а като т. 1 преди това да приемем следния текст, който да стане наше решение: „Искането за удължаване на срока от 11 юни 2010 г. спира едномесечния срок по решението на Народното събрание за създаване на комисията

ако не приемем този текст, за да спре да тече този срок, излиза, че комисията вече е с изтекъл срок и е недопустимо нашето решение да продължаваме нещо, което вече е изтекло. Заради това, след консултация с колеги юристи, се уточнихме, че е коректно като т. 1 в проекта за решение да бъде записано предложението, което правя пред вас. Моля да подкрепите това предложение – да гласуваме решението като цяло, за да бъдем коректни в нашата работа. Благодаря ви. Уважаеми народни представители, направена е процедура. Подлагам на гласуване направеното предложение.

Уважаеми колеги, апелът ми към всички парламентарни групи е да подкрепим това решение за удължаване срока на действие на тази комисия, защото с тази комисия парламентът е на път да опровергае максимата, че когато не иска да свърши една работа, когато иска да замаже един проблем, създава комисия. Тази комисия е на път да стигне до конкретни резултати, да изясни като минимум кои са депутатите, които са замесени с измамата по приемането и обнародването на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. В хода на работата на тази комисия до този момент изплуваха имената на депутати, които са на ръководни позиции в парламента - председатели на парламентарни комисии, членове на ръководството на парламента, все хора, които са от висшия ешелон на управляващата партия ГЕРБ. Затова аз мисля, че е в интерес най-вече на мнозинството в работата си тази комисия да стигне докрай, да разсее част от подозренията и по категоричен начин да установи кои са замесените лица. Защото ако мнозинството не го направи, ще излезе, че толерира и прикрива подобно престъпно поведение и че прилага двоен стандарт, според който на назидание, порицание и на наказание подлежат само политическите опоненти. Има моменти в живота на всяка политическа партия и на всяка институция, които са съдбоносни. Бих казала, че този момент е такъв за ГЕРБ, за парламентарното мнозинство и изобщо за българския парламент, момент, в който трябва да се отговори на въпроса дали наистина мнозинството иска да изясни този случай и да накаже виновните лица, дали ще съдейства на комисията или ще продължи да замазва и прикрива този скандален случай, който според мен означава, че

Има неща, които ние не можем и не бива да установяваме – като например има ли заинтересовани икономически субекти от скандалната поправка, кои са те, каква е връзката им с депутати от ГЕРБ и дали по някакъв начин са мотивирали тяхното поведение. Защото иначе за каква битка с престъпността говорят управляващите, ако в парламента се вършат престъпления?! Това освен че дескредитира ГЕРБ, е и заплаха за демокрацията! В този смисъл бих казала, че работата на тази комисия е знакова. В момента парламентът трябва да покаже, че е висш орган в държавата, а не че в този си състав и с това мнозинство е опасен, вреден и заплаха за българските граждани.

ние ще подкрепим този проект за решение за удължаване срока на действие на тази временна анкетна комисия с един месец, тъй като от досегашната й работа наистина се разясни, че казусът е доста сложен, доста заплетен и с много сериозни потенциални последици. Както стана ясно, комисията свърши немалко работа досега, и то работа, несвойствена за един парламент или за един от неговите помощни органи, а по-скоро присъща на други органи и други институции, които имат специфични функции за разследване, за разпити, за снемане на показания. За съжаление обаче в конкретната ситуация сме принудени да вършим работата на тези органи чрез тази комисия, за да може обективната истина, касаеща този безпрецедентен случай на подмяна и опит за фалшифициране на ясно изразената воля на мнозинството народни представители по този казус, тази обективна истина да бъде разкрита и всички замесени лица, всички виновници да бъдат ясно идентифицирани. Силно се надявам, че мнозинството ще намери достатъчно сила да извърви пътя докрай, пътя, на който беше поставено началото със създаването на тази анкетна комисия. Силно се надявам, че онези сили в Парламентарната група на ГЕРБ, които не са замесени в конкретния случай, ще надделеят и ще направят така, че крайният резултат от дейността на тази комисия, изразяваща се в съдържанието на доклада, да бъде обективен, всеобхватен и да даде ясна оценка и характеристика на това какво се е случило и кои са истинските виновници. Само по този начин

проявява наистина нетърпимост към подобни прояви, включително и в своите редици. Ще продължим да следим и да участваме в дейността на комисията и ще очакваме резултатите от нея като основен атестат дали управляващата партия прилага на дело това, което декларира още с

Няма. Желания за изказване? Няма. Уважаеми народни представители, преди да подложа на гласуване решението, имаше направено процедурно предложение от народния представител Цецка Цачева. Подлагам на гласуване предложението, което беше направено

№ 054-01-32, внесен от Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов на 1 април 2010 г., приет на първо гласуване на 27 май

Благодаря, господин председателстващ. „Закон за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители”.

Няма. Подлагам на гласуване наименованието на закона в редакция на комисията. Моля народните представители да гласуват.

„§ 1. Член 22, ал. 1 се променя, както следва: „Чл. 22. (1) Камарата на независимите оценители, наричани по-нататък „камарата”, е професионална организация на доброволно членуващите в нея независими оценители. Същата е юридическо лице на самостоятелна издръжка, със седалище в гр. София.” Предложение от народните представители Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов - § 1 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да отпадне.

председателстващ, уважаеми колеги, правя своето изказване, тъй като на първо четене аз и мои колеги от „Атака” внесохме подобен закон. Основният мотив на закона беше удължаване на срока за лицензиране на независими оценители. В общи линии, дебатът между първо и второ четене трябваше да бъде в какъв срок е необходимо независимите оценители, които имат лиценз от Агенцията за приватизация, да се регистрират в Камарата на независимите оценители. Нашето предложение беше 15 септември 2010 г.; на колегите от ГЕРБ

За съжаление, остана открит въпроса дали членството в Камарата трябва да бъде доброволно; дали членството в Камарата трябва да бъде задължително; какво става, ако бъде изключен даден член от Камарата? – Доста важни и колосални въпроси. Искам да използвам дадената ми възможност за изказване, за да обърна специално внимание на всички колеги народни представители, че генерално въпроса за членство в браншовите организации не е решен в България. Липсва Закон за браншовите организации; не им е ясен статута, не е ясно по принцип браншовите организации ще притежават ли лицензионен режим, ще имат ли право те да издават лицензиите или това да бъде функция на ресорните министерства; задължително ли трябва да си член на браншова организация, за да имаш лиценз; регистърът в дадена организация прави ли те член; какви са контролните функции на Камарата върху нейните членове? Знаем, че в доста браншови организации има членове, които недобросъвестно си изпълняват задълженията, но продължават да бъдат членове на съответните камари. Каква отговорност носи Камарата в случая какво се случва, когато имаме паралелно няколко браншови организации? Генералният въпрос е: ако имаме две или три браншови организации, всички те ли могат да имат лицензионен режим или само една, определена от тях? Пак се връщам на това, че ние ще подкрепим направените предложения от комисията, но все пак искам да обърна внимание, че трябва да работим за генерално решаване на въпроса, тъй като това е един открит и висящ проблем, който наистина има нужда от спешно решаване. Благодаря Ви много. Реплики към господин Пехливанов? Няма. Други желания за изказване?

срок до 30 декември 2010 г. лицата, получили лиценз за оценители от Агенцията за приватизация по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, се вписват в регистъра по чл. 15 по право,

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Ще прочета Доклада на Комисията по правни въпроси относно разглеждане на Доклад за дейността на постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства, вх. № 053-35 от 3 май 2010 г. „На свое заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа и обсъди доклад за дейността на подкомисията. На заседанието присъстваха господин Павлин Димитров – заместник-министър на вътрешните работи, господин Бойко Славчев

Измененията в Закона за специалните разузнавателни средства от 2009 г. предвиждат Народното събрание чрез комисия, определена с правилника за организацията и дейността му, осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства. Създадената чрез промяна на Правилника действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси, ежегодно в срок до 30 април представя пред Комисията по правни въпроси доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства. Комисията по правни въпроси разглежда доклада за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства, и в срок до 31 май го представя Народното събрание. При осъществяване на правомощията си членовете на подкомисията се подпомагат от служители в специализираната администрация към Народното събрание, като до момента на приемането на доклада, съставът на експертната група е непълен. От началото на 2010 г. са проведени следните дейности: изслушване и дискусия по проблемни области на работата със специалните разузнавателни средства с ръководители на основните държавни институции, ангажирани с тази дейност – заместник-министър председателя и министър на вътрешните работи, главния прокурор на Република България, представляващия Висшия съдебен съвет и председателя на ДАНС и извършване на проверки в областни структури на МВР, ДАНС, Прокуратурата и съда по работата със специалните разузнавателни средства. Установено е, че исканията за прилагане на СРС са 10 019 и касаят 3462 български и чуждестранни граждани, а във връзка със съдебния процес са изработени 1234 веществени доказателствени средства. За краткия период от създаването си подкомисията направи съответните изводи, подкрепени и от Комисията по правни въпроси, а именно: 1. Да се унифицират процедурите и да се създадат ясни правила, относно начина и сроковете за съхраняването и унищожаването на получената чрез специални разузнавателни средства информация, както и да се укрепи капацитета на вътрешно-ведомствения контрол в институциите, които са искатели на специални разузнавателни средства. 2. Да се предприемат законодателни инициативи за промяна на сроковете, относно изготвянето и изпращането на веществени доказателствени средства. 3. Съдът в присъдата си по дело, в което са използвани специални разузнавателни средства, да се произнася и по разноските за прилагането им. 4. Да се лимитира броя на специални разузнавателни средства по институции или да се въведе финансов план за използването им. Господин Валери Първанов подкрепи изцяло доклада и декларира съдействието, което ще си оказват за в бъдеще. Господин Павлин Димитров изрази задоволството си от работата на подкомисията и експертите, професионалния подход и консенсуса в нея. Изрази становището на МВР, че ще инициират законодателни промени и ще проучат практиката. В дискусията взеха участие народните представители Искра Фидосова, Христо Бисеров, Димитър Лазаров, Явор Нотев, Янаки Стоилов, Мая Манолова, Анастас Анастасов и Красимир Ципов. Изказаха се становища, че доклада трябва да съдържа повече статистика, тъй като в момента се уреждат предимно процедури и липсва конкретика, да се засегне въпроса относно публичността на съдебните процеси, в които са използвани специални разузнавателни средства. Изказа се и становище, че предложеното лимитиране на специалните разузнавателни средства ще дисциплинира МВР, ще принуди служителите да бъдат по-прецизни при исканията за използване на специални разузнавателни средства. за краткия срок за работа на подкомисията, членовете й подкрепиха така внесения доклад и потвърдиха, че в следващият ще бъдат засегнати други проблеми. Ще се предвидят тематични и други проверки, които тепърва ще се уточняват. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси – със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме за сведение доклада за дейността на постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване

От името на вносителите има Благодаря Ви, госпожо председател. Аз ще бъда кратък, тъй като в доклада на водещата Комисия по правни въпроси бяха споменати основните данни, както и изводите, направени в доклада на постоянно действащата подкомисия. Ще спра вашето внимание само на два въпроса. От самото начало на работата, тоест от м. февруари т. г.,

и беше уточнено взаимодействието, което беше споменато като много добро в доклада на госпожа Фидосова. Също така искам да кажа, че са получени много интересни доклади от Министерството на вътрешните работи и Главната прокуратура, които са на разположение на народните представители. Специфичното в случая е, че докладът на Министерството на вътрешните работи, който се отнася до дейността на техническите служби е с гриф „Строго секретно” и по тази причина е класифицирана информация, може да се ползва по установения ред, докато сведенията на Главната прокуратура, както ще ги видите и в годишния доклад, те са публични за дейността на органите на Прокуратурата. През следващите месеци, както беше подчертано, тези въпроси, които са свързани с класифицираната информация, предстои да бъдат доуточнявани и да се вземе окончателно решение, включително в рамките на законодателната инициатива. И накрая, госпожо председател, предлагам на парламента да приеме решение на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията

следния текст – това е края на доклада, който прочете госпожа Фидосова, от становището на Комисията по правни въпроси. „Точка единствена. Приема за сведение Доклада за дейността на постояннодействащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства с вх.

Уважаеми колеги, аз изразих своето отношение към този доклад по време на заседанието на Правната комисия. Няма как да не повторя основните си аргументи и в пленарна зала. Казах, и продължавам да твърдя, че в този доклад липсва конкретика, няма достатъчно анализ и и препоръките, които са направени от комисията са по-скоро от технически характер. В доклада на комисията даже липсват конкретни данни по отношение на това колко заседания са проведени, по колко проблемни въпроси са организирани дискусии, какъв е експертният състав, с който в крайна сметка разполага комисията, колко проверки са осъществени в различни областни структури на Министерството на вътрешните Аргументът, че има специализирани доклади на съответните органи, не мисля, че издържа, защото, както знаете има ежегодни доклади на Върховния касационен съд и на Прокуратурата, които съдържат достатъчно подробни данни. Предполагам, че данните, които касаят използването и контролирането на СРС-та, ще бъдат достатъчно обширно засегнати в тези доклади, което практически ще обезсмисли доклада, който е изготвен от настоящата комисия, тъй като далеч по-обстойно, по-подробно затова, какво е използвано от МВР и от съда като специални разузнавателни средства, ще се съдържа в другите два доклада. Аз конкретизирах и може би ще се наложи тук ръководството на комисията да даде конкретен отговор по отношение и на конкретните цифри, колкото и да са малко, които са използвани в доклада. Те не дават достатъчна информация затова като са поискани 10 019 СРС-та, колко всъщност от тях са разрешени, като са по отношение на 3462 лица, по колко от тях са образувани съдебни производства, каква е ефективността като цяло от използването на специалните разузнавателни средства? Докладът не дава отговор и на проблеми, които са изключително актуални и се поставят от гражданите. Това например е проблемът с публичността на съдебните процеси, по които се използват специални разузнавателни средства. Виждате, че в България пирамидата се обърна арестите станаха публични, съдебните процеси се засекретяват и възниква подозрението, че в определени случаи съответните органи използват специални разузнавателни средства с единствената задача да скрият един процес от широката публика, да не е ясно какво става по някои от знаковите процеси като формално се използва някакво специално разузнавателно средство. В този смисъл, според мен, комисията би следвало да излезе с препоръка да се преустанови тази порочна практика, която не намира и своето основание в закона, защото специалните разузнавателни средства, когато вече се използват в дадено съдебно производство имат характер на доказателства и сред тях няма нищо, което да налага засекретяването и закриването на един съдебен процес. Също така е интересен въпросът, който си задават българските граждани за проследяването на трафика. Знаете, че от скоро МВР има подобна възможност и, ако това нямаше как да бъде тема на този доклад, във всички случаи трябва да присъства в следващите доклади на тази подкомисия, а също и темата за нерегламентираното използване на специални разузнавателни средства и за случаите на изтичане на информация за такива. Формално, може би, ръководството на комисията не счита, че това е неин ангажимент, но иначе нейното съществуване, според мен, абсолютно се обезсмисля. накрая, бих искала да кажа, че този доклад е едно потвърждение на опасението на Коалиция за България, че със създаването на тази комисия и закриването на Бюрото за контрол върху специалните разузнавателни средства, практически контролът върху СРС-та беше преустановен. Тази дейност в момента в държавата е абсолютно безконтролна, защото това което личи от доклада на комисията е, че пет души народни представители няма как да обхванат тази всеобхватна тема за използването на специалните разузнавателни средства. Мисля, че щеше да бъде по-достойно, ако самите членове на комисията бяха казали: да, ние сме свършили работата, доколкото това е във възможностите на пет души, народни представители. Но истината е, че използването на специалните разузнавателни средства днес в България не се контролира. И тук е голямото противоречие между огромната роля, която управляващите възлагат на специалните разузнавателни средства. Спомнете си, че въз основа само на тайни доказателства, на СРС-та може да бъде повдигнато обвинение, че тайните доказателства могат да бъдат единствено и само в постановяването на една присъда. В същото време, контролът върху специалните разузнавателни средства, и според мен това не е случайно, е абсолютно неглижиран, по начина по който се провежда той е невъзможен, което дава един колосален ресурс и възможности за злоупотреби от съответните органи. Тук е и моят апел към управляващите: ако наказателната политика в държавата, ако битката с престъпността ще се осъществява със специални средства – специални разузнавателни средства, специални съдилища, специални състави, то тогава и контролът, поне върху специалните разузнавателни средства, трябва да бъде адекватен. В крайна сметка, за да не се злоупотребява с правата на гражданите, съдебните процеси да не могат да бъдат манипулирани, доказателствата да не могат да бъдат съчинявани, и наистина демократичните демократичните принципи, които би следвало да има в България в началото на ХХІ век, да бъдат съблюдавани и контролирани. Иначе, най-малката беда е осъждането на България в Страсбург, което неизбежно ще се случи. По-голямата беда е, че се подкопават основни устои на демокрацията. Няма. Други народни представители? Господин Бисеров. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, когато приемаме за сведение този кратък доклад, наистина сме със съзнанието, че докладът е кратък и заради това, че срокът на действие на комисията е много малък.

използването на специалните разузнавателни средства и контрола над това използване. Защото, това са две различни неща, и ако доклада може да го приемем за сведение, това не означава, че можем да приемем статуквото, какво е то сега, по отношение на специалните разузнавателни средства. Искам да Ви припомня, че с последните промени, които направихме в законите, в областта на наказателното право и някои други закони, всъщност, ние многократно разширихме приложението на специалните разузнавателни средства. Тук не визирам само обстоятелството, че вече по закон една присъда може да се позовава само на данни, събрани със специални разузнавателни средства. Искам да ви припомня и другото изменение, което направихме, че годно веществено-доказателствено средство в наказателния процес вече са и специалните разузнавателни средства, които са прилагани извън процеса, извън предварителното производство по всички оперативни разработки, което многократно, не неколкократно, многократно увеличава приложното поле и значимост на използването на специални разузнавателни средства. Другото, което искам да припомня е обстоятелството, че направихме много сериозни промени в Закона за електронните съобщения и превърнахме така наречените разпечатки в едно друго мощно средство за събиране на информация по ред, който е облекчен в сравнение с досега действащия.

Премахването на контрола чрез независим регулаторен орган е много голяма крачка назад. Създаването на постоянно действаща подкомисия не е крачка напред. Това е малка стъпка. Искам да ви припомня, че тази дейност – на нашата подкомисия, в крайна сметка не е новоизмислена дейност. Досега тя съществуваше в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, така че ние не сме създали нещо кой знае какво В същото време премахнахме нещо добро. Тази посока на поведение не е правилната. Междупрочем, искам да отбележа, че в доклада на подкомисията има и препоръки, които са добри препоръки. Искам да Ви обърна внимание на препоръка № 3 и 4 – по отношение на разноските. Да се мисли за законодателни промени, при които съдът да има право да се произнесе като като приключи делото кой ще поеме разноските по прилагането на специални разузнавателни средства. Една изключително ползотворна идея. Точка 4: „Да се лимитира броят на специалните разузнавателни средства по институции” – също добра идея. Тоест, подкомисията е в състояние да е полезна. Но подкомисията не е в състояние да контролира този огромен обем от дейности, информация и т. н.

Едно към три – би могло да бъде приемливо, но 1:8? И към това, тук това число го няма, още 10 000 разпечатки! Става 1:16, макар че не искам да приравнявам това по Закона за електронните съобщения с това по Закона за специалните разузнавателни средства. Тоест числата показват, че в България се злоупотребява с използването на специалните разузнавателни средства, затова има нужда от по-голям контрол. Повече контрол! Затова тази подкомисия ще работи, но трябва да сме наясно, че трябва още нещо. Аз самият не считам, че днес в това Народно събрание, а пък и в предишните, контролът върху дейността на службите за сигурност и използването на специалните разузнавателни средства е правилно поставен. Той е разхвърлян на няколко места, в малки комисии, в малки подкомисии; дейности, които са абсолютно идентични; органи, които действат в синхрон и правилното решение на парламентарния контрол е да има една постоянно действаща парламентарна комисия, която да осъществява контрол върху дейността на службите за сигурност и използването на специалните разузнавателни средства. Това е добрият парламентарен контрол. Но